Продължаваме с въпроси към господин Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов относно предложение на вицепремиера по демографската политика за ограничаване на раждаемостта. Имате думата, уважаеми господин Ибрямов. Господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! Моят въпрос касае предложение на вицепремиера по демографската политика за ограничаване на раждаемостта. Във връзка с лансираната от Вас идея за доброволно ограничаване на раждаемостта чрез поставяне на спирали на български граждани от женски пол, пропагандирано в медиите като справяне с неотговорното раждане термин, който не съществува в нито един нормативен документ, възникват редица въпроси, базирани на официалната статистика. През последната година България поставя рекорд за най-малко родени бебета – под 60 хиляди деца. Досегашният рекорд държеше годината с тежка икономическа криза – 1997, когато новородените бяха с около 5 хиляди повече от сега, и то в страна, където годишно се раждаха над 180 бебета. Статистиката е категорична, че раждаемостта намалява прогресивно и равномерно в цялата страна, независимо от етническия състав и грамотността на населението, както и че този феномен е в пряка връзка с влошаването на икономическите условия в страната, респективно неплатежоспособността на населението. В тази връзка моят въпрос към Вас е: на какво основание и на базата на какво проучване предлагате ограничаване на изконни човешки права в страна, чиято демографска картина по нищо не прилича на тази в развитите страни, въвеждайки термина „неотговорно раждане“? Базирате ли се на някакви факти? Благодаря, уважаеми господин Ибрямов. Уважаеми господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с три минути. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Петкова! Господин Ибрямов, във Вашия въпрос допускате неточност по отношение на броя на най-малко родени бебета. Съгласно данните на Евростат през 2015 г. има 65 хил. 932 родени, повече отколкото през 1997 и 1998 г. Но не това е същественото. Вашата съпричастност към демографския срив е напълно основателна. Забелязва се трайна тенденция за намаляване на раждаемостта. Но най-малко вицепремиерът по демографската политика може да бъде упрекнат в позиции, свързани с ограничаване на раждаемостта. Цитираното от Вас изказване е извадено от съдържанието, което разглежда въпроса, свързан с безспорната тенденция за увеличаване на раждаемостта сред определени етноси, често без наличието на елементарни условия за здравословното износване на плода, липса на каквато и да било подготовка на майката за най-важния дълг на всяка жена, както и на условия за новороденото в семейната среда на прага на бедността. Голяма част от младите майки по традиция, финансови и чисто битови причини раждат на възраст между 13 и 16 години. Съгласно медицинската наука детският организъм е неподготвен за такова преждевременно раждане и често нежелана бременност. На тази възраст с малки изключения влизането на българския гражданин в брак, както и в трудови отношения, е забранено от закона, тоест съществува обективна законова бариера за формирането на икономически стабилно и обезпечено семейство. Това е една от причините за високата детска смъртност сред някои групи. При липсата на елементарни битови и хигиенни условия дори родените здрави деца са подложени на значителен риск, свързан със заболявания, недохранване, както и с липса на адекватни родителски грижи. Семействата от моето поколение подхождаха изключително отговорно към създаването на поколение, а жените биваха подготвяни със специални консултации в гинекологичните кабинети и клиники. „Синият буквар“ на д-р Спок беше задължителна част от всяка домашна библиотека, включително и тази на господин Главчев. За съжаление, по-нататъшната съдба на родените в условията, които бяха описани по-горе, е като от романите на Чарлз Дикенс – лишени от родителски ласки, редовна храна, дрехи, обувки, здравеопазване, образование, имунизации и така нататък. Невинните Невинните деца често стават обекти и субекти на престъпността в гетата и в крайна сметка попадат в домовете за социални грижи, заведенията за борба с детската престъпност или пък в инфекциозните отделения на болниците.

В качеството си на вицепремиер по демографската политика и като председател на национално отговорна политическа сила никога не съм предлагал ограничаване на изконни човешки права в страната, което е изопачаване на моите думи. Напротив, обратното. Моето изказване беше насочено към свободата на избор на жената и недопускането тя да бъде използвана като обект на сексуален нагон, без право на избор по отношение на семейното планиране. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Симеонов.

Чухме поредната неистина от вицепремиера Симеонов. Цитирам предаването „Ексклузивно“: „Това е раждаемост, която не бива да бъде насърчавана. Всички сме свидетели, че при този етнос има голям процент неотговорно раждане. Има най-различни мерки раждаемостта да не бъде насърчавана – ограничаване на раждаемостта с доброволно поставяне на спирали.“ Това са думи на вицепремиера Симеонов. Питам аз: какво се промени от 2014 г., господин Симеонов? Нищо! Във Вашата програма от 2014 г. пише: „Да се подпомагат доброволното ограничаване на раждаемостта чрез безплатно предлагане на противозачатъчни средства, гинекологични помощи и образоване на младите родители“. В Програмата на „Обединените патриоти“ за 2017 г. това го няма. Нищо не се е променило от 2014 г. дотук. Всичко е химера. Ако цитирам Доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, нали знаете как обвиняват Вашата партия и как наричат В т. 32 се казва: „В България функционират няколко по-малки ултранационалистки фашистки политически партии и групи, сред които НСФБ.“ Господин Симеонов, Вие излъгахте за пореден път.

основателен и продиктуван от грижата за демографското положение в България. Всичко, което казах сега от трибуната, е същото, което съм казал в това предаване. Не знам какво разминаване виждате, каква разлика в изказванията виждате. Но в никакъв случай няма да вляза във Вашия тон, да отговарям на политически предизвикателства и да правя политическо изказване, защото тук сте ме повикали да отговарям като вицепремиер! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Симеонов.

Уважаеми господин Председател, правя процедура по начина на водене. Мои колеги излязоха по тази тема, но се налага отново да направя такава бележка,

няма нищо нередно, трябва да се спазва Правилникът. Въпросите, които са ясно регламентирани и зададени, не трябва да се превръщат в повод да се

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Теодора Халачева относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено или социално развитие. Имате думата, уважаема госпожо Халачева. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! „Първокласник с избити зъби след побой в училище“, „В четвърти клас маскирани бият съученичка“, „Четиринадесет годишен с черепна травма след сбиване“, „Ученик почина след побой в час“ – това са само част от заглавията през 2017 г., които свидетелстват за растящата агресия сред децата в България. Децата възприемат и копират поведението, на което стават свидетели в своето ежедневие и на което стават свидетели посредством медиите. Безспорно, родителите носят първостепенна отговорност за възпитанието и отглеждането на своите деца. Но съгласете се за промяна на обществените нагласи и за борбата с агресията „над“ и „сред“ деца отговорни са и институциите. Уважаеми колеги, уважаеми господин Симеонов, ние няма как да останем безучастни. Съгласно Закона за радиото и телевизията Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето разработват и утвърждават критерии за оценка на съдържанието, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическо, психическо, нравствено или социално развитие на децата. Въпреки динамично развиващата се медийна среда повече от пет години критериите не са подменяни.

а също и за да гарантираме правата на българските деца, моите въпроси са: има ли анализ как се отразява липсата на споразумение на потребителите на медийни услуги?

Разполагате с три минути. малко ме изненадахте с въведението – то е по различно от Вашия въпрос. В аванс, преди да Ви зачета отговора, бих споделил: не смятам, че само медиите са виновни за нарастващото насилие. Ако бяха само медиите „здраве му кажи“, но, за съжаление, има промяна в цялостната ценностна система на българския народ и в народопсихологията. Въпросът е доста сериозен. На Вашия конкретен въпрос. Съгласно Разпоредбата на чл. 32, ал. 5 от Закона за радио и телевизия, Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето разработват критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност за увреждането на физическото, психическото и нравственото и/или социалното развитие на децата, наричани по-долу критериите. Съгласно ал. 6 от същата Разпоредба, СЕМ, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция следва ежегодно до 31 март, да сключват споразумения за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, което да се публикува на интернет страниците на двете институции. Критериите за оценка на съдържанието, което е неблагоприятно или създава опасност приети с решение на СЕМ на 25 октомври 2011 г. след съгласуване с Агенцията, влязло в сила от 10 август 2012 г. След обжалване, Върховният административен съд съд е потвърдил законосъобразността на Решението, съответно на критериите, чиято неотменна част са. Впоследствие след приемането на критериите на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност за увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, социално развитие е подписано в две последователни години – 2012 г. и 2013 г. В края на 2016 г. е възобновен отново диалогът между Агенцията и СЕМ за обсъждане на добрите практики, които предлага Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори. По отношение на постъпилия Проект за изменение на критериите, приет от СЕМ на 14 март 2017 г., който предвижда редица други промени и текстове извън чл. 26, Държавната агенция за закрила на детето е подкрепила единствено предложението за публикуване на Проекта за публично обсъждане. По отношение на промените в чл. 26 от критериите, свързани със завеждане на съответните обозначения с предупредителни текстове и знаци в диференцирани часови пояси, Агенцията отстоява позицията, че такова обозначение чрез индентифициране със съответен визуален предупредителен знак следва да бъде на екрана през цялото време на предаването, Държавната агенция за закрила на детето и СЕМ, и доставчиците на медийни услуги, са насочени към намиране на общо

в резултат на който диалог е взето решение от страна на колективния орган за сформиране на експертна работна група с представители на всички заинтересовани институции. Това вече е взето като решение. В заключение, изразявам своята готовност незабавно след приключване на работата на експертната работна група да се пристъпи към подписване на въпросното Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно и така нататък, с цел гарантиране спазването на правата на детето и предотвратяването на участието на деца в предавания или други програмни елементи, които са неблагоприятни, или създават опасност за правилното развитие на децата.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Тук не говорим за вина, а говорим за неспазване на Закона. В Закона за радиото и телевизията е упоменато, че ежегодно, в срок до 31 март Споразумение трябва да има подписано. Такова липсва, както казах, от 2013 г. насам. Относно това, което казахте, надявам се да заемете сериозна позиция и подобно Споразумение следващата година да бъде подписано в законовия срок. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. Заповядайте, господин Вицепремиер за дуплика, две минути имате.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

Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. С това приключваме с днешния парламентарен контрол. Наистина предстоят много важни питания и въпроси, но ще останат за следващ такъв. Благодаря Ви за участието, господин Заместник министър-председател. Благодаря на министъра на енергетиката, който търпеливо изчака. Благодаря Ви и на Вас, колеги. Изчерпахме дневния ред, закривам заседанието. Следващото такова е на 14